Prihvatili smo da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Krešimir Kuterovac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Predlažemo donošenje Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. Donošenjem ovoga zakona stvara se okvir za cjeloviti koncept koji će omogućiti svim sudionicama skladištenja žitarica, industrijskog bilja i proizvoda pristup kreditima za financiranje sa skladišnicom kao jamstvenim dokumentom. Zakon pretpostavlja donošenje uredbe o sigurnosnom fondu, prateće podzakonske propise iz ovoga područja koji će regulirati postupak ovlaštenja skladištara i uvođenje skladišnice kao vlasničkog jamstvenog dokumenta. Donošenjem ovog zakona postići će se nekoliko ciljeva. Primarno je uvođenje, korištenje i kreditiranje na osnovu zaloga i povećanje likvidnosti u poljoprivredi kao rješenja za kratkoročno financiranje zaliha proizvođača, prerađivača korištenja žitarica i industrijskog bilja i kao kolaterala te izbor najpovoljnijeg trenutka prodaje žitarica, industrijsko bilja i proizvoda te pojednostavljenje prijenosa vlasništva nad robom. Dodatni cilj je smanjiti na najmanju moguću mjeru rizik u prometovanju poljoprivrednih roba isključivanjem iz trgovine nesolidnih tvrtki. Želi se i kod standarda kvalitete žitarica pokazati sposobnost i spremnost poslovanja na razini uspješnih tvrtki. Poslovni odnosi, ovlaštenost skladištara i vlasnika robe reguliraju se međusobnim ugovorima. Pored osnovnih uvjeta skladištar mora imati dobru poslovnu reputaciju, ne smije biti upleten u protuzakonite aktivnosti, mora zadovoljiti tehničke standarde i pružiti dokaze o stabilnom financijskom poslovanju. U slučaju da ovlašteni skladištar u roku tri dana ne isporuči robu ili protuvrijednost u novcu postoji sigurnosni fond iz kojeg će imatelji skladišnice u roku nekoliko dana namiriti vrijednost robe. Sigurnosnim fondom upravlja ministarstvo koje u ovom konceptu izravno nadzire provedbu a ovlašteni skladištari polažu depozit i neopozivo jamstvo kao kolaterala sigurnosti sustava, putem tog jamstvenog fonda namiruje sredstva koje je isplatilo. Za primjenu sustava kako je predloženo zakonom potrebno je postojanje određenog broja licenciranih skladišnih firmi a krajnji cilj zakona da svi skladištari, zainteresirani skladištari .../Govornik se ne razumije./... i drugim poljoprivrednim proizvodima budu ovlašteni prema odredbama ovoga zakona i pratećih provedbenih propisa. Dobivanje ovlaštenja za skladištenje novi odgovornost stalnog dobrog poslovanja i pružanja dobre i tehničke i financijske usluge korisnicima skladišta što će stvoriti povjerenje između proizvođača, skladištara i banaka te će njihova uskladištena žita u svakoj, u odgovarajućoj količini i u svako vrijeme biti dostupna na naplatu. Ova što skladištari postaju depozitari, robne vrijednosti na isti način kao što su banke, depozitari novčane vrijednosti. Za prvu fazu provedbe ovoga zakona potrebno je osigurati 15 milijuna u državnom proračunu sredstva za sigurnosni fond. Uspostava provedbe ovoga zakona obaviti će se u okviru sredstava proračunskog djela Ministarstva poljoprivrede za 2009. godinu. Procjenjuje se da za učinkovit rad odjela trebalo bi preraspodijeliti ove poslove u odjel za, unutar Ministarstva poljoprivrede a u drugoj fazi provedbe sustava potrebna su sredstva za njegovo opremanje i za, sredstva za sigurnosni fond. Ova sredstva predvidjeti će se u državnom proračunu za 2010. godinu. Donošenje ovoga zakona predlaže se po hitnom postupku. I iz razloga što postoji dogovor sa Europskom bankom za obnovu i za razvoj koja će u narednom razdoblju financirati jedan dio uspostave ovoga sustava u visini od 350 milijuna kuna i čija će sredstva biti dostupna bankama za uspostavu sustava skladištenja. Također treba reći da ovaj zakon, za što ga donosimo znači u ovo vrijeme bilo je potrebno izvršiti određena usklađenja sa Zakonom o tržnim redovima koji također se donosi a taj zakon je u jako visokom interesu Europske komisije pa su konzultacije koje smo imali tokom proteklog vremena bili razlog evo zašto od zadnjeg prijedloga ovoga zakona do danas je proteklo toliko vremena. Iz prethodne rasprave uvažili smo jako veliki broj amandmana i smatramo da je ovaj dokument jedna dobra osnova za uspostavu sustava skladištenja i skladišnice i da će on uvelike doprinijeti razvoju naše poljoprivredne proizvodnje i omogućiti našim poljoprivrednim proizvođačima da kroz sustav skladišnice izaberu trenutak prodaje svoje robe a da nam kroz ovaj sustav i jedan određeni dio financijskih sredstava koji nam je potreban da se aktivira kroz znači zalog ove robe. (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Predsjednica odbora, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je Prijedlog zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice, industrijsko bilje sa Konačnim prijedlogom zakona kao matično radno tijelo. U raspravi je izražena zabrinutost obzirom da na konstataciju u ocjeni stanja predmetnog prijedloga da u Hrvatskoj već duže vrijeme postoji trend smanjenja ukupne poljoprivredne proizvodnje. Ideja za uvođenje i primjenu sustava kredita sa skladišnicom kao jamstvenim dokumentom u Hrvatskoj je predstavljena još 2001. godine. Zato su i izneseni prigovori zbog kašnjenja jer je potrebno dosta vremena da sustav profunkcionira. Imajući u vidu takvo stanje iznesen je prigovor što je o gotovo identičnom prijedlogu Klubova zastupnika HSS-a i HDZ-a raspravljano još u 2008. godini a Vlada koja je podržala ovaj zakon u prvom čitanju je tek nakon godinu dana izašla sa Konačnim prijedlogom zakona. Izneseno je i mišljenje da ovaj zakonski prijedlog bolji, budući da jasnije definira osnivanje sigurnosnog fonda kao i visinu i način izračuna obveznih uplata, upravljanje i korištenje sredstava. Istaknuto je da je i do sada postojala mogućnost primjene ugovora o uskladištenju koji je uređen Zakonom o obveznim odnosima i korištenje svojevremeno kredita iz primarne emisije sa skladišnicom kao jamstvenim dokumentom. Iznesena je i sumnja da će ovaj zakon povećati spremnost banaka da plasiraju financijska sredstva. Naznačena je važnost inspekcije u ministarstvu za nadzor provedbe ovoga zakona. Kao ograničavajući faktor su i skladišni kapaciteti, bilo bi dobro zakonski odrediti gabarite troškova uskladištenja, postoji razlika između npr. podnog i …/Govornik se ne razumije./… uskladištenja a koja se odražava na kvalitetu skladištenja i visinu kala u skladištu pri izlasku, ulasku i manipulaciji. Bilo bi dobro u zakonu obvezati skladištare da javno objave cijene usluga uskladištenja. U članku 4., točki 3. rješenje o ovlaštenju se izdaje na razdoblje od jedne godine, ocjenjeno je da bi taj rok trebao biti duži budući da se neke žitarice U članku 22. stavak 1. trebalo bi se pozvati na podnošenje zahtjeva iz članka 4. umjesto članka 3. Predstavnik predlagatelja je izrazio suglasnost i spremnost da Ministarstvo razmotri iznesena mišljenja i eventualno reagira u tekst zakona. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Evo danas konačno raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje koji bi uz ostalu pravnu infrastrukturu vezano za poljoprivredni sektor trebao pridonijeti jačanju konkurentnosti i boljem tržišnom položaju naših poljoprivrednih proizvođača u budućnosti. Zašto spominjemo riječ konačno? Pa upravo iz tog razloga što ideja o uvođenju i primjeni sustava skladišnice kao vlasničkog jamstvenog dokumenta dakle, sustava koji bi se trebao temeljiti na koji bi se trebao temeljiti na posebnom tzv. leg specijalis zakonu stara gotovo jedno desetljeće, te iz toga razloga što je u proteklom vremenu već bilo nekoliko pokušaja implementacije toga sustava nažalost neuspješno. Evo osobno sam bio svjedok dva pokušaja. Osnovne razloge u neuspjehu nalazimo u nedovoljno osmišljenom i nedovoljno transparentnom načinu definiranja pojedinih sastavnica sustava koje bi trebale biti motivirajuće i pridonositi povjerenju svih njegovih sudionika te na takav način garantirati uspješnost cjelovitog sustava skladišnice u Republici Hrvatskoj. Treba reći i to kako se sukladno Zakonu o obveznim odnosima sustav skladišnice u Republici Hrvatskoj mogao koristi i do sada. Međutim, taj sustav kako ga regulira spomenuti zakon nije dovoljno razrađen i ne sadržava sve neophodne elemente za njegovo uspješno i sigurno funkcioniranje što je u konačnici omogućavalo brojne pronevjere a u praksi zbog totalnog nepovjerenja u sustavu od strane njegovih potencijalnih sudionika rezultiralo izostankom očekivanih i neophodnih učinaka za hrvatske poljoprivredne proizvođače. Zbog svega prethodno navedenog klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje koji će na potpuno novi način regulirati sustav skladišnice, uvažavajući sve neophodne elemente za njegovo uspješno i sigurno funkcioniranje u vremenu koje je pred nama. Potrebno je naglasiti kako poljoprivreda predstavlja iznimno značajnu granu ukupnog hrvatskog gospodarstva koja u bruto domaćem proizvodu Republike Hrvatske sudjeluje sa oko 10%. Pri tome ne smijemo zanemariti niti druge gospodarske djelatnosti koje svoje poslovanje direktno oslanjaju na poljoprivredu te na taj način poljoprivredi daju još veći značaj. Važan segment ukupne poljoprivredne proizvodnje predstavlja primarna poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja žitarica i industrijskog bilja pod kojim se sukladno članku 2. predloženog zakona podrazumijevaju pšenica, raž, pšenoraž, ječam, kukuruz, soja, suncokret, uljana repica i šećerna repa, te njihovi proizvodi kao što su brašno, krupica, slad, ulje, šećer, sačma, pogača i repini rezanci. Poznata je činjenica kako u spomenutoj, prije svega ratarskoj proizvodnji, unatoč usmjeravanju značajnih mjera tržišno-cjenovne politike čiji je cilj podizanje konkurentnosti i dohodovnosti cjelokupnoga agrara, kronično nedostaju obrtna sredstva za financiranje proizvodnje. Razlozi tome su nedovoljna zainteresiranost kreditnih institucija uslijed nepostojanja kvalitetnih i prihvatljivih mehanizama sigurnosti naplate njihovih potraživanja. Nadalje, poljoprivredni proizvođači su iz prethodno spomenutog razloga često prisiljeni svoje proizvode plasirati na tržište u vrijeme kada su uvjeti za njih najnepovoljniji. Stoga mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatramo kako će uvođenje i upotreba sustava sladišnice predviđena ovim zakonom uz provođenje postojećih mjera, sustavnih mjera poljoprivredne politike pridonijeti likvidnosti na tržištu žitarica i industrijskog bilja, smanjenju pritisaka na državu kao kupca poljoprivrednih proizvoda te stvaranju uvjeta u kojima će prirodni partneri, dakle trgovci, prerađivači i proizvođači se morati međusobno dogovarati. Tome treba pridodati kako će se pitanje financira rješavati sa bankama koje će biti spremnije plasirati sredstva poljoprivrednicima zbog uvođenja skladišnice kao jamstvenog dokumenta odnosno kvalitetnog instrumenta osiguranja povrata njihovih plasmana. Dakle, Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje ciljano ide u pravcu uspostave čvrstih odnosa između aktera sustava, odnosno poljoprivrednih proizvođača, skladištara prerađivača, financijskih institucija te nadležnog ministarstva. Nadalje, zakonom su definirane sve komponente neophodne za uspješno i kvalitetno funkcioniranje sustava kao što su skladišnica, ovlašteni skladištar, sigurnosni fond te upisnik ovlaštenih skladištara o kojima moram nešto reći. Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje prema članku 10. zakona predstavlja vlasnički i jamstveni dokument koji izdaje skladištar, a kojim se dokazuje vlasništvo i postojanje pologa na žitaricama ili industrijskom bilju te obveza skladištara da robu isporuči vlasniku. Važno je naglasiti kako skladišnicu može izdati samo ovlašteni skladištar koji ujedno jamči za kakvoću i količinu robe naznačenu u skladišnici. Prijedlog zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, za razliku od odredbi Zakona o obveznim odnosima, pretpostavlja skladišnicu kao jedinstveni dokument, dakle dokument koji se sastoji od jednoga dijela čime se olakšava postupak prijenosa vlasništva nad robom i povećava sigurnost kreditora koji posjedovanjem samo jednog dokumenta ima mogućnost dolaska u posjed robe. Dakle, skladišnica predstavlja prenosivi dokument te iz toga razloga može biti predmet trgovanja i može se koristiti kao zalog, odnosno omogućava provođenje mehanizma davanja kratkoročnih kredita korištenjem robe kao kolaterala. Ovlašteni skladištari su druga važna sastavnica neophodna za uspješno funkcioniranje zakonom predviđenog sustava, s obzirom da će uspostavom određenog broja licenciranih skladišnih tvrtki koje će moći nositi odgovornost dobrog poslovanja i pružanja kvalitetnih usluga korisnica skladišta, podignuti međusobno povjerenje svih sudionika sustava po pitanju kvantitativnog i kvalitativnog stanja uskladištene robe. Dakle, pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnošću uskladištenja, dorade i čuvanja žitarica i industrijskog bilja te njihovih proizvoda, a radi stjecanja statusa ovlaštenog skladištara te mogućnosti izdavanja skladišnice po ovom zakonu morati će proći postupak licenciranja kojim će dokazati da ima dobru poslovnu reputaciju, stabilno financijsko poslovanje i primjerene tehničke standarde za obavljanje navedenih djelatnosti. Treba naglasiti i to kako je krajnji cilj predlagatelja zakona zainteresirati što je moguće veći broj skladištara za uključivanje u sustav ovlaštenih skladištara. Sigurnosni fond, čije osnivanje je predviđeno člankom 17. Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, zasigurno predstavlja iznimno važnu sastavnicu za uspješno i sigurno funkcioniranje cjelovitog sustava. Naime, osnovna svrha sigurnosnog fonda kojeg će svojom uredbom osnovati Vlada Republike Hrvatske jeste u zaštiti materijalnih interesa sudionika sustava skladišnice u slučaju kad ovlašteni skladištar zbog nesavjesnog poslovanja ili iz nekih dugih opravdanih ili neopravdanih razloga nije u mogućnosti na vrijeme izvršiti svoje obveze prema vlasniku skladišnice, odnosno vjerovniku temeljem založnog prava. Dakle, u tim slučajevima isplata će se izvršiti iz sredstava sigurnosnog fonda. Ova činjenica značajno podiže razinu provedivosti, ali i predvidivosti funkcioniranja predloženog sustava te samim time pridonosi stvaranju interesa bankara za sudjelovanjem u sustavu i njihovu prepoznavanju skladišnice kao kvalitetnog jamstvenog dokumenta. Na kraju, smatramo važnim naglasiti kako prijedlog zakona predviđa ustrojavanje upisnika ovlaštenih skladištara koji će se voditi pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i putem web stranice ministarstva bit će dostupni javnosti. Ministarstvo ujedno predstavlja centralnu instituciju nadležnu za provedbu postupka postupka stjecanja ovlaštenja za nadzor nad zakonitosti postupanja ovlaštenih skladištara, te za vođenje upisnika ovlaštenih skladištara. Radi svega prethodno navedenog, ali prvenstveno radi uvjerenja kako će uspostava sustava skladišnice u Republici Hrvatskoj pridonijeti povećanju likvidnosti hrvatske poljoprivrede, stvoriti mogućnosti izbora najpovoljnijeg trenutka prodaje svojih roba, te pojednostaviti postupak prijenosa vlasništva nad nad uskladištenim robama, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će usvajanje dakle Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Da, pred nama je ovaj Zakon o uskladištenju i skladišnici, a princip bi onda izgledao ovako. Imam pšenicu, imam kukuruz, imam ječam, sve ovo što je ovim člankom 1. propisano, idem sa tom pšenicom, kukuruzom licenciranom skladištaru. Ovaj mi izdaje skladišnicu i sa njome jasno onda idem tražiti novac u banku. To međutim još uvijek ne znači da će mi banka dati novac, može dati, ne mora. Koji će uvjeti banke biti, to određuje sama banka jasno. Ali ono što je dobro i što treba tu podcrtati, da ta pšenica može biti zalog za neki potencijalni kredit. Ne mora više biti kuća, ne mora više biti zemlja, sad može biti i pšenica, kukuruz, jasno, ako na to pristane banka i ako ne mogu vraćati kredit, onda ili demonstriram u Vukovarskoj ili odustajem ili ostajem bez pšenice. Ako mogu vratiti zajam, e onda što mogu raditi sa skladišnicom? Onda se mogu igrati burzovnog mešetara i pšenicu prodati kada mi to najviše paše. E sad, da li će to baš tako funkcionirati u Republici Hrvatskoj? Možda i hoće. Kada će to tako funkcionirati? Zasigurno jednoga dana. Banke se i danas osiguravaju po principu na 1 kunu, 2, 3 pa i više kuna u nekretninama, a kod pšenice to može biti i drugačije jer ove godine država de facto ne zna kamo će sa nekih, koliko, 300, 400 tisuća tona prošlogodišnjeg uroda koji je plaćan po 1,5 kunu za kilogram. Prije nego definiramo tu skladišnicu, ja bih volio znati pristaje li Vlada na obećanje kojega je u ime, vjerojatno premijera dao potpredsjednik Vlade ili potpredsjednica Vlade da će od seljaka kupovati pšenicu, ne znam, za 1,25 kuna, 1,20 kuna i litru mlijeka 2,2 kune. Vidimo da kod Zakona o potporama koji će doći na dnevni red, 2010. potpore za čitav niz kultura, samim time pretpostavljam i mlijeko, nemam ovdje zakon ispred sebe, se de facto smanjuju i do 50 i više posto. Sad što je pametnije? Boriti se da ovogodišnji urod bude plaćen 1,2, 1,25 kuna po kilogramu ili, slobodno se može reći čak 40-ak ili 50-ak lipa iznad burzovne cijene, ili da cijena pšenice iduće godine bude barem na razini burzovne cijene jer bez ili sa 50% umanjenim poticajima to neće biti moguće ostvariti. Bilo kako bilo, neka poljoprivrednici vode računa da ih se ponovo još jednom ne prevede žedne preko vode. Istina je i živjeti od 2, 3 hektara, ne znam pod pšenicom, kukuruzom, to je više nemoguće. Toga nema nigdje na svijetu. Možda je to bilo moguće za socijalizma. Rekli smo da ono ne valja i zato ako želimo da hrvatski seljak onda ga doista treba poistovjetiti sa onim seljakom u Europskoj uniji. Treba tom seljaku prodati zemlju, ne po 14 eura kao što se prodaje državna zemlja poljoprivrednicima u U Hrvatskoj je prosjek cijene jednog kvadratnog metra državne zemlje 0,27 eura. U jednoj Istri je, rekoh, 14 eura. To je više no no što se prodaje zemlja u najbogatijoj europskoj državi Lihtenštajnu gdje je prosječna cijena prema izračunima Ekonomskog instituta u Zagrebu 11 eura, u jednoj Bavarskoj, Koruškoj, Lombardiji, to je između 4 i 6 eura, ali što ćemo. evo, bogatiji od jednih i drugih pa onda Istrijani trebaju tu zemlju plaćati 14 eura po kvadratnom metru. To je van pameti, to je nepravda, ali kome da ja to sada kažem. Hrvatska isto tako ne bi trebala po meni proizvoditi kulture koje ne može potrošiti, prodati. Slažem se, ne treba uvoziti ovoliko koliko mi uvozimo i jasno, treba riješiti ovaj spor s Bosnom koji se dogodio i koji na neki način uvozi embargo na hrvatske robe. Međutim, pustimo sada to. Što je cilj ovog zakona? Na strani 7. 7. se doslovce navodi da donošenjem ovog zakona postići će se nekoliko ciljeva, citiram, primarno je cilj uvođenja i korištenja kreditiranja na osnovu zaloga je povećanje likvidnosti u poljoprivredi, kao i rješenje za kratkoročno financiranje zaliha proizvođača i prerađivača korištenjem žitarica, industrijskog bilja i proizvoda kao kolaterala. I onda se kaže, dobro osmišljen sustav skladištara skladištara i skladišnica kao jamstvenog dokumenta stvoriti će u skladištenju i prometu žitarica, industrijskog bilja i proizvoda prednosti i omogućiti ukupni razvoj poljoprivrede na sljedeći način. Prvo, stvaranjem standardiziranog i reguliranog sustava skladištenja žitarica i industrijskog bilja. Drugo, pružanje vlasnicima žitarica i industrijskog bilja i proizvoda veću zaštitu za uskladištene žitarice, industrijsko bilje itd. i treće, uvođenje u korištenje skladišnica skladišnica kao jamstvenog dokumenta za kratkoročne kredite i kao zakonskog dokaza o vlasništvu žitarica, industrijskog bilja i proizvoda itd., itd. Jasno je iz ovoga zakona da bi ovaj zakon zaživio, treba ispuniti još 2 uvjeta. Treba pronaći novac. U zakonu se spominje kako će ove godine ministarstvo pronaći 15 milijuna kuna. Za mene, 15 milijuna kuna je za jedan takav projekat smiješno mali novac. I drugo, ministar Pankretić u najmanju ruku trebao bi ostati barem još neko vrijeme kako bi zaživio zakon, a praksa nas uči da kada dođe neki novi ministar na bilo bilo koju dužnost, zapravo ruši se cijeli sustav kao da svijet počinje isključivo od njega. Zašto to govorim da bi trebao ministar Pankretić ostati još neko vrijeme? Zato jer je otvoreno rekao rekao ili izjavio da ako se ne pronađe, ne znam, milijardu i 500 milijuna kuna, on u 9. mjesecu odlazi. S druge strane, imam dojam da mu se i ruši autoritet. On je dužan za ovaj zakon osigurati 15 milijuna kuna, a sada recimo gospodin Čobanković osigurati će seljacima milijardu i 500 milijuna kuna za mlijeko, za pšenicu itd. Međutim, kako će on osigurati taj novac? Rebalansa nema, barem nema još. Bez rebalansa nije moguće izvršiti ovu preraspodjelu, sezona će biti loša, bruto društveni proizvod u ovoj zemlji pada 4%, '99. godine kad je došlo do NATO udara na SR Jugoslaviju kada smo izgubili jednu turističku sezonu, kada je nelikvidnost premašila 26 milijardi kuna, kada su banke sve redom propadale, kada je Hrvatska vis a vis skorih izbora 3. siječnja bila gotovo izolirana, bruto proizvod je pao za 1,5%. Ove godine gospodo bruto proizvod pada na najmanje 4%. Tri puta je teža situacija no što je bila onda, industrija se urušava, izvoz stagnira. Tako da ja jednostavno ne mogu povjerovati u ta obećanja. u ta obećanja. PDV nam je pao za prva 4 mjeseca 19%, a gospodin Čobanković to treba citirati iz današnjeg Globusa, kaže, jasno je da će Vlada morati osigurati dodatna sredstva za poljoprivredu, o tome nema spora. To je stajalište cijele Vlade, tu nema uzmaka. Novac se može osigurati preraspodjelom. Nekome treba uzeti, ali zato treba rebalans, a ja ne znam što čekamo da ga usvojimo do raspusta i da se nekome dio sredstava, kaže oduzme ili zaduživanjem. Sjajno. Ili da se nekome uzme ili zaduživanjem. Teško mi je reći za koju će opciju Ministarstvo financija dati preporuku Vladi et cetera, 8 ovoga zakonskog prijedloga, između ostalog se kaže kao što sam rekao, da za prvu fazu provedbe ovoga zakona potrebno je osigurati 15 milijuna kuna u državnom proračunu Republike Hrvatske, a onda se navodi dalje, "procjenjuje se da bi za učinkovit rad odjela bilo rasporediti nove poslove u okviru postojeće organizacijske strukture dva, stručnjaka agronoma, agroekonomiste ili ekonomiste. U drugoj fazi provedbe sustava potrebna su sredstva namijenjena za troškove opremanja u odjelu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoj kroz uspostavu jedinstvenog informatičkog sustava". I ono što je najbitnije osigurati sredstva za sigurnosni fond. Podvlačim ovaj sigurnosni fond. Ono što je sigurno dobro da će se ljude za ove poslove pronaći u postojećem kadru postojećeg ministarstva, a dugo ono što je ključno to je taj sigurnosni fond. Koliko je novaca za tu sada namjenu da bi mogla zaživjeti skladišnica namijenjeno kroz taj sigurnosni fond? Mi to ne znamo. Pretpostavljam da je za to potrebno nekoliko stotina milijuna kuna ili će čitav sustav skladišnice ostati mrtvo slovo na papiru. Volio bih da se varam, ali pretpostavljam da bi jedan tako veliki sustav mogao zaživjeti da taj sigurnosni fond, što je razumljivo, ako s jedne strane imamo imovinu ili žito ili sve te kulture koje vrijede milijarde kuna, pa on mora biti barem 100, 200 milijuna kuna. budimo isto tako ozbiljni gospodo. Ma nijedna banka neće, ja se bojim da neće dati kredit na račun pšenice ili kukuruza, dok u rezervama imamo 300, 400 tisuća tona. Ajede na zalog kuće, zemlje, to smo se nekako naučili. Ni tu više ne možemo dobiti zajam ali da sada banke prodaju kukuruz pa ja mislim da je to malo presmjelo. I zato treba doista gospodo prije nego se zakon nekako počne primjenjivati, osigurati, definirati taj sigurnosni fond. A prije toga nam netko iz ministarstva reći, što je to, koliko će to iznositi sredstava, odakle će ta sredstva doći u taj sigurnosni fond? Iz proračuna, ne znam otkuda. Za što će se on koristiti, kada će se aktivirati ta sredstva, u kojim slučajevima? Itd. Jednom riječju skladišnica bez sigurnosnog fonda teško da može zaživjeti. Sve u svemu da se razumijemo. Ja isto tako želim dijeliti mišljenje sa velikom većinom zastupnika ovdje. Držim da je zakon dobar. To je jedna novost. Samo Hrvatska nije ni Amerika, a bogami ni Njemačka. I to je naš problem što nismo ni Amerika, ni Njemačka. Tamo ti principi egzistiraju. Ne bi volio da se to pretvori u jednu utopiju. Volio bih da se varam, ali sam siguran da 15 milijuna kuna koliko će u ovom trenutku ministarstvo osigurati za provedbu ovog zakona nije Sve u svemu, mi ćemo glasati za taj zakon. Želimo vjerovati na riječ ministru Pankretiću da taj novum čini jedan kvalitetan iskorak za hrvatsku poljoprivredu. Ali ponavljam, treba i za samu sprovedbu zakonu osigurati pa ne samo 15 milijuna i možda nekoliko stotina milijuna kuna kojih danas u proračunu Republike Hrvatske jednostavno nema. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih netočan navod kolege Kajina koji je kazao da će za sigurnosni fond ministar Pankretić morati osigurati 15 milijuna kuna, a da će za provedbu politike poljoprivrede ministar Čobanković morati osigurati milijardu i i 500 milijuna kuna. Ni jedno, ni drugo nije točno. I ono je na tragu potvrde vaše teze koje ste stalno provlačili kroz ovo izlaganje. A to je da postoji problem autoriteta ministra Pankretića ili nekakve disonancije među ministrima u Vladi. Naime, poljoprivredna politika je u ingerenciji Vlade Republike Hrvatske i novac i za dogovor ove sa seljačkim udrugama i za ovaj sigurnosni fond će osigurati Vlada Republike Hrvatske. Dakle, jednim od postojećih mehanizama, da li preraspodjelom rebalansom proračuna. Ali u svakom slučaju ona je integralno zadužena i odgovorna za to. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, Prijedlog Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje koji danas imamo na dnevnom redu, a koji je u sličnom obliku predlagan prošle godine pod nazivom Zakon o skadišnici za žitarice i industrijsko bilje, dobio je podršku kluba SDP-a, date su određene primjedbe i mislili smo da će to ići u drugo čitanje. Međutim, danas imamo novi zakon i dapače ocijenili smo i tada, a i danas da postoji potreba reguliranja odnosa uskladištenja žitarica industrijskog bilja i njihovog prometa bez obzira što je taj odnos već određen u Zakonu o obveznim odnosima i gdje je već zakonski određena i definirana skladišnica kao financijski dokument. Zato smo u prijedlogu prethodnog zakona, a i ovog danas zato da se donese što prije. I sa njim omogući veći priljev obrtnog kapitala u poljoprivrednu proizvodnju, koji je kao što i samo ministarstvo kaže u ovome dokumentu, prestankom distribucije kredita putem primarne misije Narodne banke izvučen iz poljoprivrede prehrambene industrije i trgovine. Spominje se čak vrijednost više od 8 milijardi eura, a da u ovim godinama poslije toga nije ponuđen neki odgovarajući novi model. Mislim da upravo i zato imamo ovakvu nelikvidnost u poljoprivrednoj proizvodnji, jer znamo da su ti krediti išli najprije primarnim proizvođačima, prenošeni poslije na prehrambenu industriju i da je taj novac ipak kolao u poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivrednoj proizvodnji koja je na taj način stvarala novu vrijednost. Prema tome, novac je bio osiguran za pokriven sa novom vrijednošću proizvoda. Nažalost, vidimo da zastoj od godinu dana u realizaciji ovoga zakona mislim da bi se nastavio i dalje da nije došlo do dogovora kao što je vidljivo iz ovog materijala ministarstva s Europskom bankom za obnovu i razvoj temeljem koje će ova Europska banka osigurati obrtna sredstva koja će poljoprivrednici koristiti za financiranje naredne sjetve. Međutim, isto tako vidi se da je preduvjet za osiguranje ovih sredstava potpisivanje memoranduma između ministarstva i Europske banke i zato je i hitno donošenje ovoga Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje. Moram konstatirati da nažalost opet nas netko drugi mora potaći da rješavamo ono što i sami znamo da nam je potrebno za bolje poslovanje i sigurnost proizvodnje u poljoprivredi za koju i sam predlagač kaže da postoji ukupni trend smanjenja te proizvodnje. To sve govorim ono što je napisano u tom materijalu. To sigurno nije dobro jer mi smo ipak tradicionalno značajni proizvođač hrane, bili smo to a nadam se da ćemo i dalje biti i da nećemo ovisiti o uvozu. Sada nekoliko riječi o ovim bitnim pitanjima za funkcioniranje zakona. Kod mene ipak postoje neke dileme, kolega Krešo je to u idealnom obliku sve rekao dok kolega Kajin sumnja na sve, pa i na ovo da će za žito ili za industrijsko bilje biti krediti. Međutim, mislim da je to novi proizvod i da za nove vrijednosti će prije biti kredit nego za ovo što je već založeno kao što je zemlja, objekt itd. Prema tome, ovdje stvaramo novu proizvodnju, stvaramo nove vrijednosti i mislim da te nove vrijednosti imaju i određenu financijsku pokrivenost. Predlagač je u članku 1. govorio o posebnom zakonu, govori o posebnom zakonu lex specialis zbog toga što dosadašnji Zakon o obveznim odnosima nije omogućio uvođenje i definiranje skladišnice u ovom obliku u kojem se sada govori i upravo ta skladišnica danas trebala bi biti mnogo kvalitetnija jer time se mijenja i danas definirani dokumenat koji je bio iz dva dijela priznanice koja daje pravo raspolaganja robom i drugi dio založnica koja daje pravo zaloga na robu bez neophodnih mjera osiguranja svih sudionika u prometu. Bile su sigurno prisutne i određene pronevjere i slabije povjerenje sudionika i vjerojatno zbog toga ni skladištari a ni banke nisu željele prometovati te robe putem skladišnice i izdavanjem skladišnice prema Zakonu o obveznim odnosima. Mislim da u ovome prvome članku je riješeno to pitanje i da bi takva skladišnica puno sigurnija i puno kvalitetnije moglo bi se s njome raditi. Drugo pitanje je novina u odnosu na prethodni prijedlog, to je osnivanje i svrha sigurnosnog fonda koji je reguliran člankom 17. a za koji inicijativna sredstva od 15 milijuna kuna daje ministarstvo uz obvezu i skladištara da uplate u taj fond. Ono što će se tu riješiti to je sa ovim popratnim propisom ministarstva i mislim da ovdje treba dobro regulirati sigurno i pitanje i uplata i obavljanja, i korištenja tog sigurnosnog fonda ali mislim da ne vidimo iz ovoga kolika će biti visina obveznih uplata za skladištare. Mislim da i pitanje toga ne bi trebalo biti destimulirajuće da ne bude destimulirajuće za onoga da se jave na natječaj i skladištari koji bi taj posao obavljali. Uz to dolazim do jednoga ovako pitanja koja je i o kojem je govoreno i na Odboru za poljoprivredu i to je pitanje izdavanja rješenja za ovlaštenog skladištara koji izdaje ministarstvo. Člankom 4. i 5. određuju se uvjeti ali i postavljaju neka pitanja i dileme. Hrvatska danas raspolaže sa oko 1,8 milijuna tona skladišnog prostora koja su uvjetna ili neuvjetna to je pitanje koliko je to uvjetnih i koliko neuvjetnih. Uvjeti moraju biti istovjetni i mislim u prvom redu da se moraju približiti europskim. Šta to znači? To znači da moramo imati kompletno praćenje ulaza i izlaza roba, tijeka putovanja tih roba u prostoru, lociranja, čuvanja kvalitete a sve to prvenstveno pokriveno kontrolom, znači poduzećima odnosno firmama koje se bave inspekcijom ali također i inspekcijom od strane Ministarstva poljoprivrede. Također, u takovim skladištima treba biti zaštita od štetnika, obvezne fumigacija i mogućnost brze dopreme i otpreme da nam se ne bi desilo da po izlasku ta roba bude neupotrebljiva. ono što je sigurno značajno a to je pitanje urednosti i u vođenju papirologije i sigurnost u pogledu manjka, otpisa kala i svih onih manipulativnih radnji koje svaki skladištar obavljanje inače vezano uz uskladištenje određenih roba. Međutim, kad gledamo na tu količinu skladišta koje imamo i uvjete koje oni trebaju imati mi moramo konstatirati isto tako da Hrvatska ima duplo sigurno veću proizvodnju žitarica i industrijskog bilja od tih silosnih kapaciteta. Normalno da sve te proizvodnje ne idu istim trenom, istim radnjama u ta skladišta ali često puta se postavlja i pitanje da li će biti dovoljno kapaciteta za sve one koji žele uskladištiti svoju robu u najbližim skladištima. Znači, pitanje da u skladištu gdje je proizvodnja ta da li to skladišno odgovara jer nije isto voziti robu iz Slavonije u sjevernu Hrvatsku ili da ne kažem dalje još u Rijeku ili Istru. Primjer prošle godine koja je bila izuzetno dobra sa jednom milionom tona pšenice i 2,8 milijuna tona kukuruza, soje i suncokreta dovela je mnoge proizvođače da imaju poteškoće sa predajom a još više sa skladištenjem. Mislim da u sklopu toga i taj dio onih koji će željeti i kojima trebamo omogućiti da skladište, tu robu trebamo na kvalitetan način riješiti. Također još jedno konkretno pitanje iz članka 4. stavak 3. vezano je za izdavanje rješenja o ovlaštenju skladišta na jednu godinu. Da li je to prekratak rok i da li raspisivanje natječaja svake godine neće dovesti do nesigurnosti kod proizvođača koji će koristiti usluge skladištenja i trgovati putem skladišnice. Mislim da tu je i kolegica Dragica dala je i amandman vezano za to, mislim da o tome ministarstvo je, imali smo prilike i razgovarati već na Odboru za poljoprivredu i da su oni to akceptirali i vjerojatno će na najkvalitetniji način i razriješiti. Na kraju centralno pitanje kako provođenje ovoga zakona može povećati likvidnost u poljoprivredi korištenjem poljoprivrednog proizvoda kao jamstva. Kako da proizvođač ostvari i najpovoljniji trenutak prodaje te se pojednostavi prijenos vlasništva nad robama. Mislim da je to centralno pitanje koje bi ovaj zakon trebao rješavati. Za povećanje likvidnosti u prvom redu značajno će biti kako će banke prihvatiti skladišnicu i servisiranje proizvođača te njihovo kreditiranje. Mislim da bi u tome dijelu moglo biti jer ono što sam prethodno govorio to je ipak jedan novi proizvod, nova vrijednost, prema tome adekvatna sredstva za to mogu se i izdvojiti. Drugo je pitanje cijene toga proizvoda. U isto vrijeme proizvođač mora biti svjestan da mu cijena proizvoda može pojesti cijene uskladištenja to će ih koštati, kamate na kredit a i kolebanje cijene žitarica ili industrijskog proizvoda na hrvatskom ili tržištu u okruženju. Mislim da u tome dijelu proizvođači će snositi jednu veliku odgovornost koji se budu u taj dio upuštali. Na to se naslanja i procjena proizvođača kada je najpovoljniji trenutak prodaje. Što je njegov i najveći rizik. Sve ovo sa skladišnicom treba vezivati uz formiranje burze roba gdje se prijenos vlasništva nad robama ostvaruje najjednostavnije. I na kraju jednom riječju ovaj zakon ne rješava sve probleme naše poljoprivredne proizvodnje ali bi trebao biti iskorak koji ova poljoprivreda očekuje i zato mogu reći da će Klub SDP-a podržati ovakav zakon. Hvala lijepa. Hvala